Predlagatelj je ponovno predsjednik Vlade, Andrej Plenković, a u skladu s člankom 119.-im Poslovnika Hrvatskog sabora rasprava je provedena na sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Sada dajem na glasovanje Prijedlog za iskazivanje povjerenja Zdravku Mariću, ministru financija i za obavljanje dužnosti potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske. Molim glasujmo. Utvrđujem da je većinom glasova, 82 ZA i 2 PROTIV, iskazano povjerenje Zdravku Mariću, ministru financija i za obavljanje dužnosti potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske. Sada idemo na Prijedlog za iskazivanje povjerenja Zdravku Mariću, ministru financija i za obavljanje dužnosti potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske. Predlagatelj je ponovno predsjednik Vlade, Andrej Plenković, a u skladu s člankom 119.-im Poslovnika Hrvatskog sabora rasprava je provedena na sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Sukladno članku 119.-om, stavku 10.-om Poslovnika, o ovom Prijedlogu isto tako ne vodimo raspravu na plenarnoj sjednici i još jednom naglašavam da je i za iskazivanje povjerenja potpredsjedniku Vlade Mariću potrebna natpolovična većina svih zastupnika, 76. Sada dajem na glasovanje Prijedlog za iskazivanje povjerenja Zdravku Mariću, ministru financija i za obavljanje dužnosti potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske. Molim glasujmo. Utvrđujem da je većinom glasova, 82 ZA i 2 PROTIV, iskazano povjerenje Zdravku Mariću, ministru financija i za obavljanje dužnosti potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske.

Predlagatelj je ponovno predsjednik Vlade, Andrej Plenković, a u skladu s člankom 119.-im Poslovnika Hrvatskog sabora rasprava je provedena na sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav.